munu 4.451 heimili fá yfir sig holskeflu vaxtahækkana þegar binditími vaxtanna þeirra rennur út. Þessi heimili verða fyrir alvarlegum skelli þegar snjóhengjan losnar.

og kostar þennan einstakling um 50.000 kr. á mánuði. 4% vaxtahækkun myndi tvöfalda greiðslubyrðina sem færi þá í 400.000 kr. á mánuði. Hvernig getur venjuleg fjölskylda á meðallaunum ráðið við slíkt? Einu svör fjármálaráðherra og seðlabankastjóra eru að fólk geti þá bara farið aftur í verðtryggð lán, sem staðfestir að efnahags- og peningastjórnin hefur mistekist. Boðað lágvaxtaumhverfi í aðdraganda síðustu kosninga var því ekkert annað en tálsýn. Nú hefur fyrirtæki sem tengist ráðherra í ríkisstjórn hækkað verðskrá þar sem launabreytingum er að fullu hent út í verðskrána, en ekki bara launahækkununum heldur líka afturvirkni kjarasamninga. Það er veruleg hætta á því að önnur fyrirtæki fylgi í kjölfarið og það mun þýða að við erum búin að tapa í baráttunni við verðbólguna og munum sjá heimilin í landinu verða undir.

samkvæmt ákvörðun Evrópusambandsins um sérstakrar ETS-álögur, sem leggjast þyngst á þau flugfélög og flugfarþega sem lengst þurfa að fljúga til að komast til og frá heimalandi sínu. Ólíkt flestum Evrópubúum eigum við þess ekki nokkurn kost að bruna á milli ólíkra staða eða þjóðlanda á vistvænum rafmagnsbílum og aldrei í samanlagðri sögu íslenskrar utanríkisþjónustu hafa verið haldnir jafn margir fundir með ráðamönnum í Brussel til að þessar álögur verði mildaðar með hliðsjón af óhjákvæmilegu flugi til og frá Íslandi, sem af augljósum ástæðum er tvisvar til þrisvar sinnum lengra en almennt gildir um flugleiðir milli Evrópulanda. Samgönguráðherra Íslands mun hafa átt á annan tug funda með kollegum sínum ytra og forsætisráðherra okkar beitt sér alveg sérstaklega, allt fyrir gýg. Svarið er stutt og laggott: Nei. Hér getur að líta enn eitt dæmið um hvernig blinda auga Brusselverja er snúið að augljósri sérstöðu Íslands, eins og skattar og álögur á Íslendinga séu ekki feykinógar fyrir. Að óbreyttu munu ETS-gjöldin nema um 50 evrum á hvert flug frá Íslandi til Evrópu og mun meira sé til að mynda flogið til Tenerife eða lengra. 15.000 kr. íslenskar ofan á hvern farmiða og fram og til baka — takk fyrir. Margföldum það með öllum þeim sætum sem seld eru af Icelandair, Play og fjölmörgum flugfélögum öðrum sem hingað fljúga. Hér er um æðimarga milljarða að ræða og ljóst að íslenskri ferðaþjónustu er stefnt í uppnám. Millilendingar milljóna farþega munu að óbreyttu að færast til Bretlands sem ekki lýtur lengur fyrirmælum frá Brussel. Útflutningi á ferskum fiski sem fluttur er með flugi er stefnt í uppnám og áður óþekktir átthagafjötrar verða kynntir til leiks hinum efnaminnstu í samfélaginu með álögum sem nema næstum jafn háum upphæðum og ódýrustu flugfarseðlarnir hafa verið boðnir á til þessa.

við lestur á skáldsögum og þess háttar starfs míns vegna. En þegar ég sat hér í gær og hlýddi á umræður um það hvort leyfð skyldi fyrirspurn

í heim skáldskaparins úr heimi veruleikans. Þar tókst ýmsum hv. þingmönnum að hætti hússins að gera frekar einfalt mál að geysilega flóknu lagalegu álitamáli sem einungis væri á á færi slyngustu lögspekinga að ráða fram úr. Samt snýst málið bara um bréf sem manni er sent og það hvort maður megi opna það bréf. Fyrrnefndur settur ríkisendurskoðandi telur sig sem sagt eiga erindi við þingheim, hann vill upplýsa þingheim um það sem hann telur sig hafa orðið áskynja og hann sendir þingheimi þess vegna bréf, sendir því erindi. Þá reynist yfir fjallvegi að fara af lagalegum álitamálum og vanköntum og tormerkjum og hindrunum og við þessu tiltölulega einfalda erindi er brugðist með vífilengjum svo að enn hefur þingheimur ekki verið upplýstur um þetta erindi. Í þeim heimi þar sem ég hef dvalið að undanförnu, heimi skáldsagna og ævintýra, getur vissulega allt gerst en sem gamalreyndur lesandi get ég þó sagt að það má alveg bóka eitt: Ef það kemur fram bréf í skáldsögu og því bréfi er síðan stungið undir stól og þau fá ekki að sjá sem bréfið er ætlað, þá er það segin saga að það endar alltaf illa.

Það var dapurlegt að taka þátt í atkvæðagreiðslunni í gær um fyrirspurnina vegna Lindarhvols. Í stað þess að standa með rétti þingmanna og almennings til að fá upplýsingar um mál sem varðar eigur almennings upp á hundruð milljarða er reistur hár og voldugur þagnarmúr þar sem forseti Alþingis er verkstjórinn. Það liggur fyrir klárt og kvitt að settur ríkisendurskoðandi sendir forseta þingsins afrakstur vinnu sinnar um Lindarhvol og þessi ríkisendurskoðandi vill að forseti birti afraksturinn og deili með öðrum þingmönnum, enda lítur Sigurður Þórðarson, ríkisendurskoðandi í þessu tiltekna máli, svo á að hann sé í vinnu fyrir almenning sem eigi rétt á að vita hvers hann varð vísari í störfum sínum. Þar með er málið á forræði þingsins. Forseti þingsins neitaði að birta greinargerðina þrátt fyrir að allir aðrir í forsætisnefnd hafi viljað aflétta leyndinni. Það var síðan staðfest með nýrri atkvæðagreiðslu í nefndinni í gær. Fleiri stjórnarliðar stigu svo fram í atkvæðagreiðslunni í þingsal og sögðust vilja birta gagnið. Sú spurning er því orðin verulega áleitin hvort það sé hreinlega svo að ekki bara meiri hluti forsætisnefndar heldur líka meiri hluti þingsins vilji birta greinargerðina. Þau rök hafa heyrst að birting vegi að sjálfstæði Ríkisendurskoðunar. Þeir sem nota þau rök verða að íhuga það með sjálfum sér að Alþingi fer sjálft með veigamikið eftirlitshlutverk gagnvart framkvæmdarvaldinu. Það eftirlitshlutverk verður að virkja þegar fyrir liggur að tveir fyrrverandi ríkisendurskoðendur, sem báðir hafa rannsakað starfsemi Lindarhvols, eru ekki sammála um hvað gekk þar á þegar eigur almennings voru seldar. Ætlar Alþingi Íslendinga að umgangast eftirlitshlutverk sitt með þeim hætti að öðrum sé trúað í blindni en ekki hinum, án þess að hafa séð öll gögn málsins? Er það virkilega svo að þegar settur ríkisendurskoðandi, sem er trúnaðarmaður Alþingis og kosinn af þinginu, vill opinbera vinnu sína í þágu almennings sé það forseta þingsins að setja greinargerðina ofan í skúffu, (Forseti hringir.) loka, læsa og henda lyklinum í sjóinn?

Virðulegi forseti. Endóvikan hófst í gær. Hvað er Endóvika? Jú, það er vika til vitundarvakningar og fræðslu sem vekur verðskuldaða athygli á endómetríósu, sem einnig kallast legslímuflakk, sjúkdómur sem ekki mátti tala um í áranna raðir. Endómetríósa, eða endó til styttingar, hrjáir konur og einstaklinga sem fæðast í kvenlíkama. Sjúkdómurinn er þeim þungbær, hann er krónískur fjölkerfasjúkdómur og afar sársaukafullur. Af þeim sem hafa sjúkdóminn eru um 60% með einkenni og um 20% með mjög sár einkenni. Endó leiðir til yfirborðsþekju endómetríósufrumna á líffærin sem bregðast við mánaðarlegum hormónabreytingum kvenlíkamans og valda bólgum og jafnvel innvortis blæðingum. Þetta er ekki tæmandi talning einkenna en þau eiga það öll sameiginlegt að reynast sársaukafull. Þetta er skæður sjúkdómur og það er löngu tímabært að við viðurkennum alvarleika hans og bregðumst við af fullri alvöru. Því er einstaklega ánægjulegt að sjá heilbrigðiskerfið taka meðhöndlun sjúkdómsins föstum tökum. Fræðsla hefur bæst til muna og ekki er lengur hvíslað um sjúkdóminn.

Á sama tíma fá einstaklingar sem sjúkdómurinn hrjáir loksins viðurkenningu á því sem raunverulega er að hrjá þá. Sjúkdómurinn er ekki lengur túrverkir sem á bara að harka af sér heldur er þetta alvarlegur og sársaukafullur sjúkdómur sem hægt er að meðhöndla. Ég vil hvetja þingmenn til að sækja sér auknar upplýsingar og fræðast um þennan sjúkdóm sem hefur ásótt svo marga eins og draugur, færa hann í ljósið og styðja við þau sem sjúkdómurinn hrjáir, bæði persónulega og hér á þingi.

Mikilvægt er að missa aldrei sjónar á því hvar verðmætasköpun verður til í okkar samfélagi því að hún stendur undir mikilvægum rekstri á vegum ríkisins og alhliða innviðauppbyggingu um allt land. Mig langar til að beina sjónum mínum að einni mikilvægri tekjulind; ferðamannastraumi til landsins. Við vitum öll hvað það gerði okkur í tekjulegu tilliti þegar ferðamannastraumurinn stöðvaðist Við verðum að draga lærdóm af þessu tímabili og tryggja greiðar flugsamgöngur til landsins þrátt fyrir mögulegt eldgosatímabil, slæm veðurskilyrði og uppákomur á Keflavíkurflugvelli sem geta auðveldlega skrúfað fyrir ferðamannastraum til landsins og ógna þannig um leið flugöryggi. Mitt erindi í dag gengur út á nauðsynlega uppbyggingu varaflugvalla. Fyrsta flugstefna Íslands leit dagsins ljós í nóvember 2019. Í henni kemur skýrt fram að stutt verði við uppbyggingu Akureyrar- og Egilsstaðaflugvallar sem alþjóðlegra fluggátta. Áhersla er lögð á að flugvellirnir mæti sem best þörfum flugrekenda fyrir varaflugvelli hér á landi og Egilsstaðaflugvöllur verði að því leyti í forgangi. Ég endurtek: Egilsstaðaflugvöllur verði að því leyti í forgangi. Ég hef ekki séð mörg skref í þessa átt. Egilsstaðaflugvöllur er löngu tilbúinn fyrir þá mikilvægu uppbyggingu. Hönnun liggur fyrir og gildandi aðalskipulag er í takt við þá uppbyggingu. Egilsstaðaflugvöllur er á allt öðru veðursvæði en Keflavíkurflugvöllur og aðflug með eindæmum gott. Þau rök vega því þungt í flugstefnunni. Gríðarleg verðmætasköpun er á Austurlandi, horft er til útflutnings á fiskafurðum frá Egilsstaðaflugvelli, en til þess þarf uppbygging á flugvellinum að fara í gang. Þarna eru tækifæri til að efla svæðið, efla verðmætasköpun, stórauka útflutningstekjur og síðast en ekki síst að tryggja flugöryggi. Ég bið því um fullan kraft í uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar eins og flugstefna Íslands kveður á um.

Virðulegi forseti. Greiðar flugsamgöngur við útlönd eru mikilvægar. Á undanförnum árum hafa stjórnvöld stigið markviss skref sem stuðla að uppbyggingu alþjóðaflugs á landsbyggðinni, skref sem hafa skilað góðum árangri. Árangurinn hefur gagnast alþjóðlegum ferðalöngum og ekki síður almenningi og fyrirtækjum hérlendis og aukið samkeppnishæfni landsins. Dæmi um aðgerðir stjórnvalda eru t.d. flugþróunarsjóður, sem settur var á laggirnar til að styðja flugfélög í að þróa og markaðssetja beint alþjóðaflug til Akureyrar og Egilsstaða. Fjármunum hefur sérstaklega verið varið til markaðsstofa svæðisins til að efla kynningu á flugvöllunum á Akureyri og Egilsstöðum sem alþjóðaflugvöllum og aukinn slagkraftur hefur verið settur í markaðssetningu á landshlutunum sem vænlegum áfangastöðum með beinu millilandaflugi. Fjárfest hefur verið í innviðum á svæðinu og frumvarp hefur verið lagt fram um varaflugvallargjald, sem ætlað er að bregðast við og tryggja fjármagn til uppbyggingar varaflugvalla sem og þeirra þjónustuvalla sem eru víðs vegar um land. Greiðar samgöngur við útlönd hafa mikilvæg áhrif á byggðir landsins og má segja að stofnun hafi verið ein af stærri byggðaaðgerðum sem ráðist hefur verið í; byggðaaðgerð sem hefur gífurleg áhrif á samfélagið í heild, ánægju íbúa og lífsgæði þeirra sem aukast til muna. Það er ánægjulegt að sjá raunverulegan árangur af aðgerðum stjórnvalda en þar eru fólgin mikilvæg skilaboð um stefnu ríkisstjórnarinnar í ferðaþjónustu: Hana skal efla um allt land. Í ár verður metfjöldi áfangastaða í boði frá landsbyggðinni. Nýjar flugtengingar skipta miklu máli fyrir atvinnuþróun svæðisins og auka verulega möguleika á að styrkja ferðaþjónustu þar sem við sjáum að hún hefur aukist. Þeim ber að þakka sem hafa í mörg ár barist fyrir auknu millilandaflugi um þessa flugvelli; (Forseti hringir.) sveitarfélögum, markaðsstofum, landshlutasamtökum, auk frumkvöðla á svæðinu. Það er virkilega ánægjulegt að sjá að barátta þeirra hefur skilað sér.

ágætu þingmenn. Ég veit ekki hvort þið trúið en ég ætla að tala líka um flug á landsbyggðinni. Þetta er svolítið þema í dag í störfum þingsins. Eitt mikilvægasta verkefnið í tengslum við íslenska ferðaþjónustu er að skapa forsendur fyrir betri dreifingu erlendra ferðamanna um allt land. Allt Ísland allt árið, hefur lengi verið slagorð þess sem hér stendur. Það er þjóðhagslega mikilvægt að nýta betur þær fjárfestingar sem nú eru til staðar í innviðum sem tengjast ferðaþjónustunni allt árið. Millilandaflug um Akureyrar- og Egilsstaðaflugvöll gegnir stóru hlutverki í þessu sambandi. Það hefur náðst mikill árangur á síðustu árum og mikilvægt er að efla áfram þessar fluggáttir inn í landið.

Hlutfall þeirra erlendu ferðamanna sem sækja Ísland og leigja sér bílaleigubíl fer sífellt vaxandi. Á þessu ári má reikna með að 60–70% erlendra ferðamanna leigi sér bíl sem hefur mikil áhrif á það hvernig erlendir ferðamenn dreifast um landið. Nýr Kjalvegur myndi að mati þess sem hér stendur hafa mikil áhrif í þá átt að stuðla að betri dreifingu ferðamanna um Ísland. Í þessu samhengi er rétt að benda á að vöxtur ferðaþjónustunnar á síðustu 10–15 árum hefur byggt upp þúsundir nýrra starfa á landsbyggðinni. Bættar samgöngur, hvort sem litið er til uppbyggingar alþjóðaflugvallanna á Akureyri og Egilsstöðum eða uppbyggingar sem snýr að hálendisvegum, eru þættir sem munu hafa mikil áhrif á uppbyggingu ferðaþjónustunnar til langrar framtíðar og sérstaklega þær byggðir sem standa fjærst suðvesturhorni landsins. Hér er um grundvallarmál að ræða fyrir landsbyggðirnar. Herra forseti. Ég kem hér upp í kjölfar þriggja stjórnarþingmanna úr Norðausturkjördæmi sem tala um alþjóðaflug og alþjóðaflug um flugvelli í því kjördæmi. En minn tilgangur hér er að vekja athygli á því ófremdarástandi sem skapaðist í liðinni viku þegar ekki tókst að manna sjúkraflug fyrir mann sem hafði loksins fengið hið gleðilega kall að utan, frá Svíþjóð, um að lifur væri fundin sem hægt væri að græða í hann. Maðurinn hafði beðið lifrarígræðslu um nokkra hríð og loksins barst símtalið um miðnætti og honum bauðst að koma en varð auðvitað að koma innan skamms tíma enda er ekki hægt að geyma líffæri í langan tíma. Það þarf að hefja aðgerð strax. Því miður kom í ljós að ekki var hægt að manna flugvél Ernis til að fara í þessa ferð þannig að það var ákveðið að leita annarra leiða, hvort það væri eitthvert annað flugfélag sem gæti sinnt þessu kalli. En því miður reyndist svo ekki vera. Flugvél Landhelgisgæslunnar, sem dómsmálaráðherra kynnti á dögunum að hann ætlaði að selja til að eiga fyrir öðrum rekstri, var ekki tiltæk. Hún var væntanlega í leigu erlendis til að Landhelgisgæslan gæti jú rekið sig. sig. Svo fór sem fór, maðurinn komst ekki í þessa lífsnauðsynlegu aðgerð í Svíþjóð. Þetta er staða heilbrigðismála á Íslandi í dag. Þetta er staða innviða á Íslandi í dag og öryggismála.

Ég held að við verðum að gera þá kröfu að ríkisstjórnin sinni störfum sínum fyrir allan almenning hér á landi og tryggi nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. forseti. Gistiúrræði fyrir flóttafólk klárast í þessari viku. Þetta kemur fram hjá aðgerðastjóra móttöku flóttafólks. Búið er að hreinsa upp leigumarkaðinn svo að flóttafólk fái húsnæði. Þetta hefur að sjálfsögðu mikil áhrif á leigumarkaðinn almennt og sérstaklega á ungt fólk sem býr hér og vill byrja sinn búskap með því að leigja.

Ísland er sérstaklega auglýst í Venesúela sem land með gott velferðarkerfi. Meginástæðan fyrir þessum mikla fjölda umsókna frá Venesúela er sú að við er sú að við komuna til landsins fær fólk fjögurra ára dvalarleyfi með sömu réttindi í velferðarkerfinu og Íslendingar. Þetta vita þeir að sjálfsögðu sem kaupa sér farmiða til Íslands frá Venesúela. Þriggja manna nefnd, kærunefnd útlendingamála, hefur ákveðið að þannig skuli þetta vera. En hvernig taka önnur lönd á umsóknum frá Venesúela? Noregur veitir engum frá Venesúela fjögurra ára vernd. Í janúar komu sjö umsóknir frá Venesúela til Noregs, á Íslandi voru þær 166. Í febrúar komu þrjár umsóknir til Noregs frá Venesúela, á Íslandi voru þær 238. Svíþjóð vísar um 80% allra umsókna frá Venesúela frá. Spánn neitaði 10.000 umsóknum frá Venesúela á síðasta ári og veitir engum fjögurra ára vernd. Herra forseti.

Þetta segir allt sem segja þarf um kærunefnd útlendingamála. Kærunefnd sem er í raun ríki í ríkinu, bindur stjórnvöld og lætur skattgreiðendur borga brúsann.